Аз ще започна с благодарност към колегите съвносители, защото по тази тема действително се привлече участието, ангажиментът, подкрепата и ние бяхме свидетели на тази подкрепа от народни представители, които имат доказан безспорен опит в областта на управлението на проектни средства и инвестиционни фондове. Благодаря на

да кажем, най-значимите, най-перспективните проекти, по които работи Висшият съдебен съвет, но ще поставя акцент на това защо са важни и какви са последиците по тези два, ще ги нарека, основни проекта за съдебната система. Първият проект касае създаването на нова съдебна карта България. Знаете, че по отношение на регионалното, териториалното разпределение на съдилищата с оглед на тяхната натовареност има съществена диспропорция, като имаме изключително претоварване на съдилищата, които са в София и в големите градове, за разлика от съдилищата, които са в по-малките общини и области. Плюс това би следвало да се прецизира пропорцията и съотношението, свързано с разпределението на делата на най-ниското ниво – районните съдилища. Вие бяхте свидетели преди не повече от година какви бяха реакциите на местната власт тогава, когато съвсем необосновано, и бих казал, твърде предварително се чуха изявления в посока: този или онзи районен съд ще се закрие, макар никога да не се е обсъждал вариантът на закриване, на такова окрупняване, при което в доминиращия районен център ще остане седалището на районния съд, на районния съд, но другите населени места няма да останат без покритие от правораздавателната система. Ще има Ще има офис, в който ще се поддържа архив, в който ще има съдебна зала и деловодство, така че да могат да се гледат поне по няколко дела седмично. Предният състав на Висшия съдебен съвет не успя да завърши Съдебната карта. Правилно каза госпожа Василева, че по двата проекта има констатирано забавяне, има забавяне, но не е спиране, не е прекратяване. Според мен голямо достижение на съдебната система е възможността да получат подпомагане по Оперативна програма „Добро управление“, включително и от другите донори на средства, които помагат за развитието на съдебната система и осъществяването на съдебната реформа. Вторият изключително важен проект, който се финансира с проектни средства и от който имаме огромни сериозни очаквания, е електронизацията на съдебната власт и електронното правосъдие. правосъдие. Наближава изтичането на сроковете, които са установени по закон, за да стане правосъдието изцяло електронно, да се преустанови практиката на съхранение съхранение на делата на хартиени носители, което изисква действително извършването на един сериозен технологичен напредък, обучението на персонала и, разбира се, изграждането на електронна информационна инфраструктура, така че да се поеме този обем – първо, на дела, и второ, на информация между различните потребители. Знаете, че след няколко месеца ще настъпи срокът за една от фазите на електронното правосъдие – свързаност на съдилищата, свързаност към Висшия съдебен съвет. Тук смятам, че би следвало всички власти да окажем съдействие, помощ и подкрепа на съдебната власт, включително разчитаме и на участието на професионалните общности. Разчитаме на това, че адвокатурата също ще подпомогне извършването на първите стъпки и адвокатите ще са едни от първите потребители на електронни услуги в електронното пространство на електронното правосъдие. Така че е важно в тези проекти действително да участват възможно най-широк кръг магистрати – съдии, прокурори, следователи, както, бих казал, и обичайните, и обичайните, типичните потребители и комуникатори със съдебната система. Хубаво е, че Министерският съвет – органът по управление, е постигнал договореност с Висшия съдебен съвет.

които се осъществяват от неправителствени организации, за резултата от чиято работа обаче ние нямаме никакви данни. Включително има косвени данни. Да кажем, че и нашата законодателна дейност е била обект на изследване от такива правителствени организации, заплатени със средства на Аз ще огранича моето изказване дотук. Благодаря на съвносителите, благодаря и за дебата в другите комисии, ще очакваме с нетърпение второто четене по този законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли реплики?

Няма други изказвания. Закривам дебата. Ще преминем към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с № 954-01-7,

по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Следващата е по правните въпроси, а след това – по икономическа политика и туризъм. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на

На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите – госпожа Маринела Петрова – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, и Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“. Годишната програма беше представена от госпожа Петрова. По инициативите, представени с речта на председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер за състоянието на Европейския съюз, внесени всички законодателни предложения, необходими за постигането на положителна промяна по десетте приоритета на Европейската комисия за периода 2014 – 2019 г. Следвайки дневния ред на Европейската комисия през 2019 г., Комисията по бюджет и финанси предлага на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове да включи в Проекта на Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. следните законодателни актове, по които Народното събрание, респективно Комисията по бюджет и финанси, ще продължи да осъществява наблюдение и контрол: 1. Предложение за Регламент на Съвета за определяне на Многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 г. 2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите. 3. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите. 4. Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки. Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Предложенията за законодателни актове за включване в Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз

На свое редовно заседание, проведено на 6 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г. На заседанието присъства госпожа Биляна Белякова – директор на Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерството на правосъдието. Госпожа Белякова представи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., като акцентира върху темите, които Министерството на правосъдието е заложило в област „Правосъдие“. Първата тема, предложена в Годишната програма, е свързана с измененията на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, наречен „Регламент Брюксел С Регламент Брюксел IIа се установяват единни правила за компетентност при развод, законна раздяла и обявяване на недействителност на брака, както и спорове относно родителската отговорност в трансгранични ситуации. С изменението на Регламента се цели подобряване на действащите механизми за връщане на отвлечени от родителите си деца и улесняване на процедурата за признаване на съдебните актове в семейната област. Втората тема е свързана с подобряването на трансграничния достъп до електронни доказателства, повишаването на скоростта на обмена им и улесняване на компетентните органи в осъществяването на този процес, като са направени две законодателни предложения – Регламент относно европейските заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси и Директива относно установяването на хармонизирани правила за определяне на представител за целите на събирането на доказателства в наказателния процес. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“ приема Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3,

в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г. в следните области от нейната компетентност: Защита на потребителите Заложено е изменение на четири директиви, които защитават икономическите интереси на потребителите. Темата за подвеждащото предлагане на продукти с двойно качество в различните държави членки засяга изменение на съществуващата Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните практики на търговци спрямо потребители, България подкрепя. Това ще направи възможно предлагането на продукт, идентичен на същия продукт, когато съставът или характеристиките на тези продукти се различават съществено, да бъде квалифицирано като заблуждаваща търговска практика. Същевременно българската страна защитава позицията, че предложените изменения в Директивата за правата на потребителите не трябва да водят до намаляване правата на потребителите при упражняване правото на отказ на договорите, сключени от разстояние и извън търговския обект. Търговска политика През 2019 г. България ще работи за бързото сключване на споразуменията за свободна търговия и за защита на инвестициите със Сингапур, Виетнам, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Индонезия, Китай и други, както и за ефективното прилагане на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония.

без „против“ и „въздържал се“ – двама народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм приема Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на

Благодаря, уважаема госпожо Савеклиева. Господин Добрев ще ни запознае със становището на Комисията по енергетика.

Господин Станков представи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., като акцентира върху темите в част „Енергетика“. Първата тема е Енергийният съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата. Енергийният съюз е ключов приоритет на Европейската комисия, в който тясно се преплитат пет измерения: енергийна сигурност, солидарност и доверие; интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност; декарбонизация на икономиката; изследвания, иновации и конкурентоспособност. През месец април 2019 г. предстои Европейската комисия да публикува четвъртия си ежегоден Доклад за състоянието на Енергийния съюз. Фундаментално значение за постигане на целите на има законодателният пакет на Европейската комисия „Чиста енергия за всички европейци“. С публикуването на 21 декември 2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз на приетите законодателни предложения от първия от първия подпакет, свързани с енергийната ефективност, възобновяемата енергия и управлението на Енергийния съюз, и с постигнатите договорености по предложенията, свързани с модела на електроенергийния пазар, Европейският съюз напредва във финализирането на регулаторната рамка за достигане на целите до 2030 България подкрепя изграждането на европейски Енергиен съюз и провеждането на координирана и балансирана политика като предпоставка за създаването на устойчива и предсказуема среда за инвеститорите, генериране на ползи за гражданите и бизнеса и за осигуряване на условия за конкурентен енергиен пазар. В този контекст подкрепяме предприемането на адекватни мерки за осигуряване на високо ниво на сигурност при снабдяването с енергия на гражданите и бизнеса в Европейския съюз по ефективен начин и на достъпна цена, при спазване на европейските правила. Втората тема е реформата на Договора за ЕВРАТОМ. Цели се адаптиране на новите реалности, пред които е изправен ядреният сектор, в това число увеличаване на обема проекти, обхващащи крайния етап от ядрено-горивния цикъл, включително и извеждането от експлоатация, все по-засиленото използване на приложенията на ядрената енергия в различни отрасли на икономиката, които не са в обхвата на Договора, основно поради несъществуването им към момента на учредяването Извеждането от експлоатация, управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци се уреждат от европейското ядрено право, независимо дали националният енергиен микс включва ядрена енергетика към дадения момент. В този контекст Договорът за ЕВРАТОМ е с важно значение за гарантиране на ядрената безопасност и радиационната защита на ниво Европейски съюз, от която се ползват всички граждани на Европа. България като държава, разполагаща с активна ядрена програма, с доказан 40-годишен експлоатационен и научно-изследователски опит и силна ангажираност за развитие на ядрените приложения, е пряко заинтересована от всяко едно предложение за промяна в настоящото статукво. Поради тази причина внимателно ще следи и анализира развитието на процеса и ще участва активно още от самото му иницииране. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 20 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание

приемане на предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз в съответствие с чл. 118, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание редовно заседание, проведено на 13 февруари 2019 г., Комисията по външна политика разгледа Годишната програма за участие на в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., приет с решение на Министерския съвет № 40 от 24 януари 2019 г. Програмата беше представена от заместник-министъра на външните работи госпожа Емилия Кралева. В съответствие с член 105, ал. 4 от Конституцията на Република България Министерският съвет информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия, когато участва в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Съгласно Договора от Лисабон на националните парламенти е отредена засилена роля в процеса на вземане на решения от Европейския съюз и съответно по-голямо влияние при формулирането на европейските политики. В тази връзка Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Въз основа на представената Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и като взема предвид Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. и предложените законодателни и незаконодателни инициативи, Комисията по външна политика в рамките на своите компетенции предлага в Проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз да бъде включено „Съобщение относно визовата реципрочност“. Инициативата е незаконодателна и проследява напредъка към постигане на пълна визова реципрочност със Съединените американски щати, които останаха единствената трета държава в списъка на държавите с безвизов режим за която не предоставя безвизов достъп за всички граждани на държави – членки на Европейския съюз. Инициативата за визова реципрочност е от особено значение, тъй като България е една от петте засегнати държави членки, чиито граждани все още се нуждаят от виза, за да пътуват до

заседание, проведено на 6 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.

В експозето и в хода на дискусията не бяха направени предложения от народни представители за включване на проекти на актове на институциите на Европейския съюз в Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г, по които да се осъществява парламентарно наблюдение и контрол. В последвалото гласуване с 20 гласа „за“, без гласове „против и „въздържал се“ Комисията по отбрана прие следното становище:

внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г., и Работната програма на Европейската комисия за 2019 г., установи, че не произтичат конкретни предложения за включване на проекти на актове от компетентността на Комисията по отбрана

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание „ДОКЛАД на Комисията по земеделието и храните относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 7 февруари 2019 г., на което обсъди Годишната програма за участие на процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г., На заседанието беше обсъдено кои инициативи от Приложения I и III към Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. да бъдат предложени за включване в Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. На заседанието присъства Цветелина Кацарска – главен експерт в дирекция „Европейска координация и международни отношения“ в Министерството на земеделието и храните. Годишната програма е изготвена в изпълнение на регламентираното с Конституцията на Република България задължение на Министерския съвет да информира предварително Народното събрание относно своето участие в разработването и приемането на актове на Европейския съюз и относно българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси. След проведената дискусия, като взе предвид Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. и и като взе предвид, че за инициативите, които са от кръга на компетентност на Комисията по земеделието и храните, сроковете за произнасяне от националните парламенти за спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност са изтекли и становището на България няма да бъде взето предвид от институциите на Европейския съюз при разглеждането на съответния акт, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа – „за“, без „против“ и 6 „въздържал се“ се обедини около следното становище:

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2019 г, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа и обсъди Годишната програма за участие на

който представи преамбюла на Програмата, която се приема в изпълнение на чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България, съгласно която Министерският съвет осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз. Програмата е разработена в съответствие с Работната програма на Европейската комисия за 2019 г., приоритетите на тройката председателства на Европейския съюз – румънско, финландско и хърватско, от 1 януари 2019-а до 30 юни 2020 г., както и Програмата на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, което в момента тече от 1 януари до 30 юни 2019 г. Повечето приоритетни въпроси от европейския дневен ред, които са от значение за страната през текущата година и изискват формулиране на националния интерес по всеки един от тях, са добре застъпени в предложената годишна програма. С оглед предмета си на дейност и осъществяваните от нея дейности и наблюдения през изминалата година Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика счита, че за да се гарантира максимална степен координирането и ефективното участие на страната ни на всички нива в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, последователното прилагане на европейските политики и постигането на положителни резултати в тази насока, е необходимо включването на темата, засягаща противодействието и превенцията на корупцията на национално и европейско ниво, в приоритетните теми и позиции на Годишната програма. Явлението корупция представлява основна заплаха за сигурността и оптималното и пълноценно функциониране на държавния апарат и всички сфери на обществения живот, поради което се очертава необходимост от акцентиране върху изпълнението и отчитането на действията по провеждането на политика на превенция и противодействие на корупционно поведение в предложените инициативи в приоритетните области на политиката на Членовете на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изразиха единодушно становище да се подкрепи Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2019 г., с цел България да продължи да прилага политики, насочени към постигането на одобрените национални цели по Стратегия „Европа 2020“. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с 9 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика подкрепя Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2019 г., внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г.

предложението на нашата Комисия е в две точки: обособяването на отделен раздел с наименование „Превенция и противодействие на корупцията“ в съдържанието на Програмата; и включването на темата „Превенция и противодействие на корупцията“ в направлението „Борба с тежката и организираната престъпност и тероризма, и напредък в изграждането на Съюза на сигурност“ или в „Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие“.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев. Сега, господин Тачев, заповядайте за Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Програмата е разработена в съответствие с Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. Приоритетите на тройката председателства на Съвета на Европейския съюз – Румъния, Финландия и Хърватия от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2020 г. и Програмата на Румънското председателство на Съвета на ЕС от

От името на вносителя Годишната програма бе представена от господин Красимир Ципов, който очерта следните приоритети за изграждане на ефективен и истински Съюз на сигурност. Първо, Управление на миграцията. Управлението на всички аспекти на миграцията ще продължи да бъде ключов приоритет и през 2019 г. Темата е много важна, тъй като се засягат широк кръг въпроси, между които превенцията на нелегалната миграция, управлението на легалната миграция, реформата на системата за убежище, борбата с контрабандата на мигранти, граничния контрол, връщането, външното измерение и други. От ключово значение ще бъдат дискусиите по реформата на системата за убежище и в частност Регламент Дъблин. Румънското председателство насочва работата към създаването на временни договорености до намирането на трайно решение. България не подкрепя този подход. Призоваваме да продължи работата за установяването на всеобхватен общоевропейски отговор на миграционните предизвикателства, който отчита интересите на всички държави членки и осигурява баланс между отговорност и солидарност. Продължаваме да настояваме също така за запазване на пакетния подход по целия законодателен пакет. Второ, присъединяването на България към Шенгенското пространство. Членството в Шенген продължава да бъде актуален актуален политически приоритет за България и ние използваме всяка подходяща възможност за поставяне на този въпрос. Действията за промяна на позициите на резервираните държави членки ще продължат. Същевременно евентуалното развитие по темата е свързано с множество фактори, като: завършване на реформата на системата за убежище; степента на миграционния натиск; заплахите за сигурността и възстановяването на нормалното функциониране на Шенген. Влияние ще окаже и конфигурацията на политическите сили в Европейския съюз след изборите за Европейски парламент и последващото избиране на нова Европейска комисия. Трето, борба с тежката и организираната престъпност и тероризма. Работата на ниво Европейски съюз за по-ефективна борба с тежката и организираната престъпност ще продължи, като действията ще бъдат ориентирани около политическия цикъл на Европейския съюз. По отношение на борбата с тероризма и радикализацията радикализацията мерките ще бъдат насочени към адресирането на въпроса със завръщащите се чуждестранни бойци. До края на мандата на сегашния Европейски парламент се очаква приемането на няколко законодателни предложения, които допълнително ще укрепят капацитета на правоприлагащите органи. Това са Проектът на регламент за борба с терористичното съдържание онлайн и Проектът на директива за използване на финансова информация за целите на борбата с някои тежки престъпления. Същевременно подготовката на държавите членки за прилагане на оперативна съвместимост на европейските информационни системи ще навлезе в по-интензивен етап. България ще продължи да работи за по-ефективен и своевременен обмен на информация между държавите членки и европейските агенции в борбата с транснационалната престъпност и тероризма. Ще подкрепим бързото приемане на посочените актове и засилването на сътрудничеството между компетентните структури. В разискванията взеха участие народните представители Валентин Радев Цветанов, които изразиха подкрепа на българската политика, свързана с нелегалния миграционен процес, както и на политиките, отразени в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз

програма е приета с Решение № 40 на Министерския съвет от 24 януари 2019 г. На заседанието присъстваха: госпожа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, и господин Алексей Андреев – директор на дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“. При изготвянето на конкретни предложения Комисията по труда, социалната и демографската политика отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в кръга на своята компетентност Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. да се включат като подлежащи на наблюдение и контрол следните проекти на актове на европейските институции: първо, издигането на кандидатурата на Република България за седалище на Европейския орган по труда; и второ, Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс. Към настоящия момент посоченият акт все още не е официално приет. Това се очаква да се случи до края на 2019 г. Предложението на Европейската комисия е публикувано на 30 май 2018 г. и продължават консултациите по текстовете на Проекта на регламент. Като Управляващ орган предоставяме Като Управляващ орган предоставяме на регулярна основа становища по различните текстове в рамките на консултациите в работните групи, координирани от Министерството на финансите и Министерския съвет.“ Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Следва Доклад на Комисията по образованието и науката. Заповядайте, госпожо Малешкова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание

през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. На заседанието присъства госпожа Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката. Заместник-председателят на Комисията по образованието и науката Галя Захариева поясни на членовете на Комисията процедурата по обсъждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, съобразно чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заместник-министър Карина Ангелиева отбеляза, че Годишната програма приоритизира досиетата, по които има законодателен процес, и за тази година акцентът е в сектор „Научни изследвания и иновации“, съответно в Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Тя поясни, че сектор „Образование“ не е включен в Годишната програма, но подчерта важността на три документа. Първият документ е предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, който следва да осигури пребиваването на студентите, ако няма споразумение след Брекзит. Други документи, по които се работи, са Препоръка за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст и Препоръка относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици. Заместник-министър Карина Ангелиева предложи пред членовете на Комисията по образованието и науката да бъде организирано изслушване, на което тя да представи основните тематични области на развитие и бъдещи партньорства в сектор „Наука“, където България да се включи. Беше уточнено това изслушване да се проведе през месец март.

Председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова направи предложение в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз да бъдат включени за наблюдение посочените от госпожа Карина Ангелиева три документа, а именно: предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, Препоръка за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст и Препоръка относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици. След проведено гласуване с резултати: „за“ – 17 гласа, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по образованието и науката прие предложените три документа да бъдат включени в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г.“ Благодаря Ви, госпожо Малешкова. Имаме готовност да изслушаме Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте,

„На свое редовно заседание, проведено на 21 февруари 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишната програма за участие на

Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление не предлага проекти за актове на институциите на Европейския съюз, които да бъдат включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.“

Следва Докладът на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

„На редовно заседание, проведено на 6 февруари 2019 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2019 г., приета с Решение № 40 на Министерския съвет от 2019 г. При изработване на предложения за Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз следва да се вземе предвид и Работната програма на Европейската комисия за 2019 г., както е посочено в чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. нови инициативи на Програмата на Комисията, както и десетте инициативи за пригодност и резултатност на Регулаторна рамка за 2019 г. няма включени законодателни или незаконодателни инициативи, които са в рамките на инициативата на Комисията. След проведено гласуване Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с 12 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ излиза със следното становище: В кръга на своята компетентност Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта няма предложение за включване и подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г. и я приема за сведение.“

г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г., и предложения за Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Годишната програма се приема в изпълнение на чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България и чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Програмата се разработва в съответствие с приоритетите на тройката Председателства на Съвета на Европейския съюз, както и с Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. В областта на здравеопазването през 2019 г. ще продължат дискусиите

Преговорите по досието са от съществено значение за България, предвид очакваните негативни последици, в случай че бъдат запазени ключови елементи от предложението, като задължителния характер на съвместните клинични оценки, ограничаване на изключителната национална компетентност в сферата на ценообразуването и реимбурсирането, бюджетно отражение и други. Република България е активна в преговорите по досието, съвместно с група други държави членки, с позиция против задължителния характер на сътрудничеството в сферата на оценката на здравните технологии. Приоритетна тема за България е и установяването на формат за обмен на европейски електронни здравни досиета. Предвиждат се промени в делегираното законодателство по отношение на Мрежата за електронно здравеопазване, като целта на интеграцията е обвързване на процесите в здравеопазването в единна система с възможност за обмен и контрол на информацията в реално време, включваща електронен пациентски запис, електронна автентификация, регистри на основните участници в системата на здравеопазването и обвързаност между тях. В хода на дискусията се установи, че Работната програма на Европейската комисия за 2019 г., Приложение I: „Нови инициативи“, не съдържа законодателни инициативи за проекти на актове на институциите на Европейския съюз от компетенциите на Комисията по здравеопазването, по които да се осъществява парламентарно наблюдение и контрол.

Комисията по здравеопазването на основание чл. 118, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание прие следното становище: Като взе предвид Годишната програма

на 24 януари 2019 г., и Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. Комисията по здравеопазването не предлага включване на проекти на актове на институциите на Европейския съюз в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Дариткова. Това беше становището на Комисията по здравеопазването. Следва становището на Комисията по околната среда и водите.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

внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. На заседание, проведено на 7 февруари 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Годишната програма за участие

кои инициативи от Приложения I и III към Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. да бъдат предложени за включване в Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите: Нено Димов министър, Красимир Живков – заместник-министър, Силвия Рангелова – директор на Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“, и Боряна Каменова – директор на Дирекция „Политика по изменение на климата“. Годишната програма е изготвена в изпълнение на регламентираното с Конституцията на Република България задължение на Министерския съвет да информира предварително Народното събрание относно своето участие в разработването и приемането на актове на Европейския съюз и относно българските позиции при обсъждането на

намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение“. Представената дългосрочна визия е подходяща база за провеждането на задълбочена дискусия, като политическите решения на най високо ниво ще установят солидна основа за Дългосрочната стратегия на Европейския съюз. В Стратегията няма предложения за промяна на установените ангажименти до 2030 г., а са разгледани възможностите на Съюза да надгражда и да разработи своевременни политики с поглед към 2050 г. Страната ни ще поддържа позицията си, че категорично не може да приеме по-нататъшна ревизия или увеличаване на амбицията на Европейския съюз по отношение на установените цели до 2030 г. Приложение III към Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. в област „Пакет за кръговата икономика“ в рамките на компетенциите на Комисията са следните законодателни инициативи: 1. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата. 2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. След проведената дискусия, като взе предвид Работната програма на Европейската комисия за 2019 г., Комисията по околната среда и водите с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ се обедини около следното становище: В кръга на своята компетентност и на основание чл. 118, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. да бъде включена следната незаконодателна инициатива: „Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение“.“ Благодаря за вниманието. Предстои да изслушаме Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 13 февруари 2019 г., бе обсъдена Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. На заседанието присъстваха господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Надежда Бухова – директор на Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз. Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях. Заместник-министър Попов подчерта, че и през 2019 г. България ще продължи да отстоява позицията си за намиране на справедливи и балансирани решения по основните спорни въпроси от Пакета за мобилност I. Ще продължат усилията в защита на постигнатия напредък по време на Съвета на министрите на транспорта в Европейския съюз на 3 декември миналата година, а именно – отпадането на връщането на превозното средство до мястото му на регистрация. България ще настоява да бъдат взети под внимание спецификите на международния транспортен сектор, географското положение на периферните държави членки, стремежът към намаляване на празните курсове и основните свободи в Европейския съюз. Господин Попов акцентира върху друга значима тема – излизането на Великобритания от Европейския съюз. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е предприело конкретни действия в случай на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение. България подкрепя общностния подход и активно участва в работните групи за постигане на съгласие по създаване на Регламент за базовата сухопътна свързаност и по два регламента във въздушния транспорт – за базовата въздушна свързаност и за техническите аспекти във въздухоплаването, които касаят авиационната безопасност. Към настоящия момент страната ни се въздържа от двустранни преговори, така както е и препоръката на Европейската комисия, но едновременно с това има готовност за провеждането на такива в момента, в който Обединеното Кралство се превърне в трета страна спрямо Европейския съюз. Господин Попов информира членовете на Комисията, че съгласно становище на Правна служба на Министерството на транспорта на Великобритания се предвижда размяна на ноти, които да потвърдят, че съществуващите две спогодби в двата сектора, макар и остарели, ще бъдат правната база, на която ще се стъпи, за да не се прекъсва въздушната, съответно сухопътната свързаност, докато се намери решение. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа

внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. Програмата е разработена в съответствие с Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. Приоритетите на тройката председателства на Съвета на Европейския съюз – Румъния, Финландия и Хърватия от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2020 г. и Програмата на Румънското председателство

Весела Щерева – парламентарен секретар. От името на вносителя Годишната програма бе представена от госпожа Амелия Гешева. След проведените разисквания Комисията по културата и медиите единодушно с 15 гласа „за“ подкрепи Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г., и на основание чл. 118, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание намира, че в компетенциите на Комисията не попадат проекти на актове на Европейския съюз за 2019 г., поради което не предлага проекти за включване в Годишната работна програма на Народното събрание

и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 7 февруари 2019 г., разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г.,

Председателят Антон Кутев коментира пред членовете, че е дадена възможност на Комисията в кръга на своята компетентност да предложи в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г. да се включат като подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции. Това са актовете в приложение към Работната програма на Европейската комисия за 2019 г, а именно Приложение I „Нови инициативи на Комисията“. По тях Народното събрание може да упражни контрол за спазване на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Това право на националните парламенти произтича от чл. 12 на Договора за Европейския съюз. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите може да разгледа актове в областта „Правосъдие и вътрешен ред“ например свързани с гражданската инициатива. В В тази връзка господин Кутев обърна внимание, че в Годишната програма има точки, които касаят Комисията, но има проблем с изтекли срокове, по които е трябвало да се подадат предложения, например относно Европейската гражданска инициатива. Този срок е бил до 13 септември 2017 г., а на 12 декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът вече са постигнали политическо съгласие по предложенията на Комисията за преразглеждане на Европейската гражданска инициатива. посочи, че следва да се обърне внимание на проблема със сроковете, тъй като в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз, националните парламенти допринасят активно за доброто функциониране на Съюза, като следят за спазването на принципа на субсидиарност в съответствие с процедурите, предвидени в Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. Госпожа Милена Дамянова изрази становище, че следва да се приеме за сведение Годишната програма и да се направи бележка за сроковете, за да го имат предвид от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, като може да се предложи да се включат в Годишната програма проекти на актове, които да са например за наблюдение. Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 16 гласа „против“ и „въздържал се“ приема за сведение Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г., в кръга на своята компетентност предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г. да не се включва поради изтекъл срок Предложение

Предстои да се запознаем с Доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 февруари 2019 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена Министерския съвет на 24 януари 2019 г. При обсъжданията народните представители взеха предвид и Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. Членовете на Комисията изразиха подкрепата си за внесената от Министерския съвет Годишна програма за участие на Република България в процеса на взeмане на решения на Европейския съюз за 2019 г. и я приеха за сведение. Комисията по вероизповеданията и правата на човека няма предложение за включване на подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г.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

На свое заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г. Годишната програма е изготвена в изпълнение на установеното в чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България задължение на Министерския съвет да информира предварително Народното събрание относно участието си в разработването и приемането на актове на Европейския съюз и относно българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси. В Годишната програма за 2019 г. приоритетите, касаещи дейността на Комисията, се съдържат в частта, озаглавена „Борба с тежката и организираната престъпност и тероризма и напредък в изграждането на Съюза на сигурност“. Тя предвижда да продължат ефективните усилия на ниво Европейски съюз за изграждане на „ефективен и истински Съюз на сигурност“. Планира се да продължат мерките за противодействие на тероризма и радикализацията, включително със службите за сигурност в сътрудничество с Координатора на ЕС за борба с тероризма, европейските агенции и други ангажирани структури. Страната ни разглежда гарантирането на сигурността като ключов оперативна съвместимост на информационните системи, както и практическото прилагане на системите в областта на сигурността. Ще продължат усилията за структуриране на сътрудничеството в превенция на радикализацията, както и навременното установяване на чуждестранни бойци и предприемането на съответни мерки спрямо тях. Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз се предвижда да се постигне политическо съгласие по Проект за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване разпространението на терористично съдържание онлайн, 2018/0331. В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията за контрол над службите с 4 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ подкрепя Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. С оглед компетентността на Комисията не произтичат конкретни предложения за включване на проекти на актове в Годишната работна Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Лазаров. Следва Доклад на Комисията по политиките за българите в чужбина.

Комисията по политиките за българите в чужбина относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. Комисията по политиките за българите в чужбина на свое редовно заседание, проведено на 8 февруари 2019 г., разгледа и обсъди Годишната програма за участие на в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г.

внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г., Комисията по политиките за българите в чужбина се запозна с приоритетите и политиките, залегнали в нея. Комисията няма предложения за изменения и допълнения към предложената от Министерския съвет на Република България

2019 г. Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата имате думата, за да ни запознаете с Доклада.

На свое редовно заседание, проведено на 29 януари 2019 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24 януари 2019 г. При обсъждането народните представители взеха предвид и Работната програма на Европейската комисия за 2019 г.

Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата няма предложения за включване на подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 г. и тя бе приета с 10 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 118, Глава XI от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание обсъди и прие Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. Проектът на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз е разработен в съответствие с приоритетите, залегнали в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., приета с Решение № 40 на Министерски съвет от 2019 г.; Работната програма на Европейската комисия за 2019 г., публикувана на 23 октомври 2018 г. и предложенията, направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.

В рамките на триседмичния срок, определен в чл. 118, ал. 2, тя е разгледана от 19 от 22 постоянни парламентарни комисии, като една от тях не е предоставила доклад. Съгласно заложения в чл. 118, ал. 3 14-дневен срок Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове следва да изработи проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. до 1 март 2019 г. В своята Работна програма за 2019 г. Европейската комисия предлага 15 нови инициативи и 10 инициативи по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка в съответствие с десетте приоритета, заложени от председателя Жан-Клод Юнкер за периода 2015 – 2019 г.: - нови стимули за работните места, растежа и инвестициите; - вързан цифров единен пазар; устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата; - по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база; по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз; - разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със Съединените американски щати; - пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие; към създаването на нова политика за миграцията; - по-силен участник на световната сцена; - съюз на демократична промяна. Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г. беше представена от господин Руси Иванов, генерален директор на генерална дирекция „Европейски въпроси“ в Министерството на външните работи; госпожа Селвер Халил, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ в Министерството на външните работи; госпожа Петя Василева, директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в Администрацията на Министерски съвет; госпожа Мариана Василева и господин Владимир Недялков, държавни експерти в същата дирекция. Работната програма на Европейската комисия беше представена от господин Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. При изготвянето на Проекта на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. бяха отчетени и следните съображения: Проверки за съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност на европейските законодателни предложения, включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г., ще бъдат извършвани чрез активно упражняване правомощията на Народното събрание съгласно Протокол 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС); - Тъй като 2019 г. е последната година от мандата на настоящата Европейска комисия, Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. съдържа ограничен брой законодателни инициативи. В резултат на това в Проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз са включени преобладаващо проекти на актове от незаконодателен характер. Следва да се има предвид, че поради значителното времево разминаване между публикуването на Работната програма на Комисията за 2019 г. (октомври 2018 г.) и приемането

В тази връзка, в Проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. не са включени предложенията, направени от постоянните комисии, за които този срок вече е изтекъл. След състоялото се обсъждане Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 118, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага единодушно, със 7 гласа „за“, на Народното събрание да приеме следното Решение за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.: Народното събрание, като се ръководи от: - приноса на националните парламенти за доброто функциониране на Съюза, утвърден в чл. 12 от Договора за Европейския съюз, както и ролята им за формулирането на европейските политики; спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес; - значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“,

вкл. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове на европейските институции: Инициативи, свързани пряко с Брекзит: 1. Предложение за адаптиране на позоваванията на целите на Европейския съюз за енергийна ефективност (изразени в абсолютни стойности) за 2030 г. към Европейския съюз с 27 държави членки (законодателна инициатива). 2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм плюс“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (законодателна инициатива). Нови инициативи на Комисията: 1. Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г., последващите действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, включително по отношение на Парижкото споразумение относно изменението на климата“ (незаконодателна инициатива). 2. Препоръка на Комисията за установяване на формàта за европейското електронно здравно досие (незаконодателна инициатива). 3. Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (незаконодателна инициатива). 4. Четвърти доклад за състоянието на енергийния съюз (незаконодателна инициатива). 5. Към нова институционална рамка за нашата политика в областта на енергетиката и климата до 2025 г.: възможности за по-често гласуване с квалифицирано мнозинство и за евентуална реформа на Договора за Евратом (незаконодателна инициатива). 6. По-ефективно законотворчество в областта на данъчното облагане: определяне на области, по отношение на които да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство (незаконодателна инициатива). 7. По-ефективно законотворчество в областта на социалната политика: определяне на области, по отношение на които да се премине по-активно към гласуване с квалифицирано мнозинство (незаконодателна инициатива). 8. Съобщение относно укрепването на международната роля на еврото (незаконодателна инициатива). 9. По-нататъшно укрепване на рамката за принципите на правовата държава за 2014 за 2014 г. (незаконодателна инициатива). 10. Съобщение относно визовата реципрочност (незаконодателна инициатива). 11. Съобщение относно това как Съюзът да стане по-обединен, по-силен и по-демократичен от гледна точка на комуникацията (незаконодателна инициатива).

срокът между първо и второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове да бъде пет дни.

имате думата.

Благодаря Ви. Има ли обратно предложение? Не виждам. Гласуваме предложението за продължаване на работното време до приемане на решение по обсъжданата точка от дневния ред. Гласували

ред. Приключихме с изслушването на становищата и докладите на комисиите. Имаме възможност да обсъдим докладите. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, Проектът за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз е разработен в съответствие с приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса за вземане на решения на Европейския съюз, приета с решение на Министерския съвет, Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. и предложения, направени от постоянните парламентарни комисии. „Движението за права и свободи“ винаги е изразявало подкрепата си по теми, свързани с Европейския съюз и евроатлантическия облик на България. Винаги сме защитавали националните интереси на страната и сме се борили за отстояване на основните права и ценности на Европейския съюз. Годишната програма, представена от Министерския съвет, определя ефективното и навременно участие на страната ни в процеса за вземане на решение на като в същото време защитава националния ни интерес по всички въпроси. Засегнати са теми за разширяване на Европейския съюз, като се споделя разбирането, че напредъкът в европейската интеграция на страните от Западните Балкани съответства на интереса на България за изграждане на регион на стабилност, сигурност и просперитет. Уважаеми колеги, Проектът за Годишна работна програма на Народното събрание трябва да се ръководи и от дневния ред на Европейския парламент и на първо място трябва да следва винаги основните принципи на Европейския съюз и гарантиране правата на гражданите. В последно време ставаме свидетели на едно голямо разминаване в това, и нещо повече, виждаме двойния стандарт или различния модел в Брюксел и в България. Примерите са много, но един от най-пресните е отхвърлянето на Проекта за решение относно нарастването на неофашистките прояви в Европа и България, при положение че е приета Резолюция в Европейския парламент на 25 октомври 2018 г. с текст, съответстващ на предложения в Проекта. Тази резолюция е внесена като обща от групата на ЕНП и други партии в Европейския парламент. ГЕРБ е част от семейството на ЕНП. Друг пример, показващ рязкото разминаване между приета резолюция и гласуването в Народното събрание в България, са отхвърлените предложения за уседналост и агитация на друг език освен българския, дори и с превод в Изборния кодекс, при положение че са приети резолюции на 7 февруари в Европейския парламент – Резолюция на Европейския парламент относно състава на Европейския парламент и Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари относно защитата и недискриминацията на малцинствата в държавите – членки на Европейския съюз. Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. Европейската комисия предлага действия и инициативи по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, като една от тези инициативи е свързана с миграцията. Съответно тя е заложена и в Годишната работна програма на Народното събрание, но в същото време България отказа да подпише Пакта за безопасна, организирана и законна миграция на ООН, при положение че има внесена и гласувана резолюция относно напредъка по глобални пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците в Европейския парламент на 11 април 2018 г., която дори има съвносители евродепутати от ГЕРБ. Колеги, виждаме, че каквато и работна Годишна програма в Народното събрание да приемем, често ще бъдем свидетели на големи различия в решенията на управляващите и Народното събрание и предложенията в Европейския парламент.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожице Мехмедова, поздравявам Ви за заключенията и анализа, който направихте на Годишната работна програма по въпросите на Европейския съюз, но ми се ще да допълните Вашето изказване с още няколко теми. Много е важна темата, която отбелязахте – за неофашистките прояви и отказа на Народното събрание да вземе едно отговорно решение. Но ще припомня едно отговорно решение, което взе Народното събрание миналата година по така наречения мобилен пакет. Нашите лидери внесоха предложение и Народното събрание единодушно го Решението е всички институции, цялата държавна власт да се използва за защита на българския национален интерес или на интереса на българските превозвачи. Обаче какво наблюдаваме малко по-късно?! Че тази тема стана за лична или партийна употреба на една политическа партия, част от управляващото мнозинство. За да партизираме, за да си направим малко червени точки, ние сме склонни да не отчетем заслугата на единството, да не отчетем, че когато има една сплотеност и ние демонстрираме отговорно и държавническо поведение, всъщност наблюдаваме, че се дават резултати. Разбира се, тази битка не е приключила, но опитът да се торпилира това единство и тази борбеност, това държавническо отношение е политическо предателство според мен и торпилира положените усилия от всички. Пак припомням: това беше предложение на лидерите на всички парламентарни групи. И тук питам: как така ценностно различни политически субекти

Отново по отношение на транспорта. Ние там имаме едно споразумение, което е на база на Европейския съюз, но с популизъм и демагогия, напускайки Европейския съюз, България има споразумение с Великобритания от 1972 г. Много ми е интересно да видя как без споразумение ще покрием всичките тези два милиона пътници

Благодаря Ви. Има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Павлова,

във формирането и реализирането на водещите приоритети от европейския дневен ред, вярвам, че България изигра ключова роля в изпълнението на Програмата на общоевропейския дневен ред, особено що що се касае до Програмата на Съвета на Европейския съюз с участието си в Триото на Председателството – България, Естония и Австрия. Особено в шестте месеца на своето председателство постигнахме едни изключително добри резултати по изпълнение на своята програма с приоритети, не само като част от Триото, но и приоритетите на Българското председателство, които бяха насочени в изпълнение на общоевропейските политики, като част от приоритетите, касаещи не само Западните Балкани, а и Единния цифров пазар, социалната политика, енергийната политика, Финансовия и банков съюз, политиката по сигурност и миграция и във всички останали области с обединените усилия на всички. Тук е много важно да отбележим, че именно Председателството и волята на всяка една институция, както Парламентарното измерение, така и участието на всички министерства, на всички експерти на политическо и на експертно ниво показаха, че имаше една една тема, една кауза, един период от време, в който успяхме да бъдем обединени, да бъдем единни под мотото „Съединението прави силата“. Тази национална кауза ни обедини да бъдем аполитични, да бъдем надпартийни. Това ни даде възможност да постигнем много. България разгледа над 105 законодателни досиета като част от общия европейски дневен ред, над 30 нови законодателни постижения като част от миналогодишната Годишна програма. Една част от тях бяха успешно приключени. Четиридесет и шест споразумения успяхме да приключим с Европейския парламент, 39 споразумения и общи подходи с Европейския парламент, 58 заключения на Съвета, постигнахме шест препоръки на Съвета, 17 доклада за напредък и пет доклада на Председателството. Това може би звучи като една чиста статистика, но ако погледнем като числа председателствата назад, нашето председателство наистина успя да постигне един безпрецедентно голям брой досиета, с които бяха постигнати преговори. Преговорите не бяха леки, защото 2018 г. е последната пълна законодателна година, в която можем преди края на мандата на Европейския парламент, края на мандата на Европейската комисия да постигнем и да приемем важно европейско законодателство в интерес на европейските граждани. Имаше теми и продължава да има теми от общоевропейския дневен ред. Те са и част от Годишната програма по въпросите на Европейския съюз, която се надявам да приемем днес с Вас, които остават важна част от дебата, и теми, по които трябва да работим и да защитаваме националния интерес. Това са: темата за сигурността и миграцията, темата и изключително важният дебат за България за многогодишната финансова рамка и отстояването да получим достатъчно финансов ресурс, да защитим традиционните политики като кохезионната политика, всеобща селскостопанска политика, наред с осигуряването на достатъчно финансов ресурс и за новите предизвикателства: сигурност, миграция, дигитална трансформация, киберсигурност, климатични промени и всичко това, което е част от пакета с незаконодателни инициативи и промени, част от Програмата, която обсъждаме днес. И темата за мобилност, и темата за сигурност и миграция, и многогодишната финансова рамка, но и темата за социална Европа, Енергиен съюз, Финансов и банков съюз и Единен цифров пазар остават като част от дебата. Това са теми, по които продължава работата и по време на Румънското председателство. Ние участваме активно, защото е много важно да отбележим, че постигнатото по време на Българското председателство беше важно и значимо – набрахме темп, набрахме инерция, набрахме капацитет, но не трябва да отпускаме. Много важно е да обединим усилия с натрупания опит, с натрупания добър имидж, добра репутация, с наученото добре да поставяме и да отстояваме темите в общоевропейския дневен ред. Сега по-важно от всякога е да продължим с усилията на всяко едно политическо ниво и се надяваме, разбира се, на участието в рамките на съветите на министрите, в което правителството участва, в рамките на Парламентарното измерение в парламента чрез незаконодателните и законодателните инициативи, които приемаме заедно с Вас, да продължим темата и за Западните Балкани, да продължим темата за бюджета, да продължим и останалите теми, свързани със защита на потребителите, социалноикономическо сближаване и всички тези теми, по които можем да работим активно и да дадем своя принос, макар и в края на мандата на този Европейски парламент и Комисия, в останалите месеци. Да работим активно с нашите партньори от Румъния и със следващите две председателства – Финландия и Хърватия. Ние ги подкрепяхме в подготовката за техните председателства и сега се надявам да берем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

и е ред да направим политическия прочит, а от наша страна – с конкретни предложения. Освен да се ръководим от приноса на националните парламенти за доброто функциониране на Съюза, спазването на принципите на субсидиарност, значението на европейските актове, предлагаме да се ръководим от чл. 1, ал. 1 на българската Конституция, а именно: „България е република с парламентарно управление“ при приемането на Програмата на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Прави впечатление тенденциозно и последователно да липсват някои от темите, които присъстват в Работната програма на Европейската комисия, като че ли за нас като държава въобще не са теми.

„Съюз на демократичната промяна“. Идеята на Европейския съюз да се направи по-демократичен, явно не е близка до сърцето и ума на сегашното мнозинство и управлението. Явно идеята активните и свободни граждани да бъдат включени в процеса на формиране на решения по Европейската комисия не Ви се нрави много. политиката „проба – грешка; проба – грешка; проба – грешка“ и пак, и пак. Затова предлагаме този приоритет да бъде включен. Явно не Ви харесват и промените в правилата за финансиране на Европейските политически партии и особено онази част, която обвързва финансирането с изповядването на основните ценности на Европейския съюз и човешките права. Тук пак се опитвате, уважаеми колеги от ГЕРБ, да защитавате коалиционните си партньори, а не европейските ценности и човешките и граждански права. защитата на демократичните ценности, особено в светлината на европейските избори през 2019 г., виждаме – също не е важна за Вас, нито пък повишаването на демократичната легитимност на институциите. Затова предлагаме да бъдат включени Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз, допълнена с Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2018 г. относно състава на Европейския парламент. Трето, дискусията за перспективите пред Европейския съюз. Тук няма много какво да се каже. Тишината на българското правителство по тази тема е оглушителна вече три години, а правителството се е примирило да е пасивен наблюдател на динамични процеси, които са на път да оставят България в периферията на Европейския съюз. Но Народното събрание няма право да мълчи! Освен че няма право да мълчи, трябва да работи за перспективите пред Европейския съюз със своите актове и да възложи на Министерския съвет да си върши работата. Народното събрание също доказа, че е в пълен дисонанс не само с Европейския парламент, но и с представителите на същите тези политически групи в Европейския парламент. Като четвърто предложение въпреки дебата и гласуването по предложеното от нас Решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и България, предлагаме в Работната програма да бъде включена Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа. Съвносители са ЕНП, в частност и представители на ГЕРБ. Предлагаме Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на Европейския съюз за националните стратегии за приобщаване приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и засилване на борбата срещу антиромските настроения също да бъде включена в Работната програма на Народното събрание, въпреки предложената неприемлива, а според някои анализатори – въпреки предложената неприемлива, а според някои анализатори – нацистка концепция, за промени в политиката на интеграция на циганския етнос в Република България и мерките за реализацията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 част от Работната програма на Народното събрание, както и Резолюцията на Европейския парламент от 11 април 2018 г. относно напредъка за Глобалния пакт на ООН за безопасно организиране и законна миграция и относно бежанците, която е приета,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 Докато Европейската народна партия на конгреса си в Хелзинки на 7 и 8 ноември 2018 г. приема извънредна Резолюция за защита на европейските ценности и демокрацията, осъждайки популизма и национализма и призовавайки своите партии членки да гарантират човешките права, демократичните ценности и правата на малцинствата, Вие правите точно обратното. Точно обратното – в коалиция сте с националисти и атхок с други сили с националистически уклон, за да отнемате права чрез системно нарушаване на европейските ценности. Вашето отношение към тези предложения, които днес правим, ще покаже дали ще продължи това лицемерие и двойни стандарти едни европейци в Брюксел, и с обратни действия в България, за сметка на европейските ценности и отстъплението от демокрацията и държавността, и изолиране на България от процесите, които текат в Европейския съюз, или ще сме горди и достойни европейци с ясна физиономия, с подобаващо място на България като интегрирана и неразделна част от Европейския съюз. Благодаря Ви за вниманието.

тях ги има навсякъде, мога и да Ви ги предоставя. Това са да се включат съответни резолюции, директиви на Европейския съюз. Други предложения ние не сме направили.

Не виждам заявки за реплики. Има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Василева.

благодаря за възможността да изразя накратко виждането си относно предложението за Решение на Народното събрание за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз от 2019 г. Това безспорно е акт, чрез който Народното събрание в Република България дава своя принос по въпросите от европейския дневен ред и касае парламентарното наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз. Приемайки това решение, ние гарантираме координираното и ефективно участие на страната ни на всички нива в процеса на вземане на решение на Европейския съюз. ГЕРБ подкрепя предложението за решение на Народното събрание за Годишна програма по въпросите на Европейския съюз и отчита основните моменти, залегнали както в Годишната програма на Комисията, така и в приетата от правителството Работна програма, съдържаща дневния ред по въпросите на Европейския съюз. Няколко акцента ще оформят моето изказване. Преди всичко – процедурата. Процедурата изисква от постоянните комисии към Народното събрание да изразят своето становище относно Работната програма на Европейската комисия, публикувана през октомври месец 2018 г. и приетата в началото на тази година от правителството Работна програма на Република България. Смисълът на тази процедура се изразява във възможността на Народното събрание и народните представители да вземат пряко участие, спазвайки принципа на субсидиарност, защото чрез тази процедура, която касае актове на Европейския съюз, било то законодателни или незаконодателни, ние пряко да се намесим, включително с възможността, която дават нашият Правилник, Конституцията, Договорът за функциониране на Европейския съюз да наложим парламентарна резерва върху актове на Европейския съюз. За това съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз има стриктно изискуеми срокове, в рамките на които парламентът може да се произнесе. Това е причината, поради която са взети предвид предложенията на постоянните комисии, законодателни и незаконодателни, които влизат в обхвата на възможностите, произтичащи и от нашия правилник, и от Конституцията, ние да упражним правото си за произнасяне, следвайки принципа за пропорционалност и субсидиарност. Взети са предвид всички предложения, които влизат в обхвата на изискванията на Правилника и Договора за функциониране. Това е по отношение на процедурата. По съществото на предложеното решение. Разбира се, ГЕРБ винаги е изповядвала европейските ценности и европейските идеи. На това е построена и идеологията на нашата партия, затова ние подкрепяме основните приоритети, които са заложени в Годишната работна програма и са свързани с важните теми от дневния ред на Европа. Сред най-високо приоритетните теми за България са Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г., по-високо ниво на сигурност и ефективно управление на миграцията посредством укрепване на външните граници на Европейския съюз, превенция на терористичната заплаха и подобряване на архитектурата на информационните системи и тяхната съвместимост, изграждане на стабилна и справедлива обща европейска система за убежище и осигуряване на солидарни механизми за разпределяне на тежестите в случай на засилен бежански натиск, развитие на обща европейска миграционна политика, намиране на справедливи и балансирани решения по основните спорни въпроси по Пакета за мобилност 1. Тъй като 2019 г. е последната година от мандата на настоящата Европейска комисия, Работната програма на Европейската комисия за 2019 г. разбираемо съдържа ограничен брой законодателни инициативи. В резултат на това в Проекта на Програмата на Народното събрание са включени преобладаващо проекти на актове с незаконодателен характер. Това обаче ни дава възможност ние като народни представители, представляващи българското Народно събрание, законодателния орган, да участваме във формирането на дългосрочната визия, която е подходяща база за провеждането на задълбочени дискусии за бъдещето на Европа и за важните теми от европейския дневен ред. Затова призовавам всички да подкрепим предложеното решение за Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, именно изхождайки от позицията, че ГЕРБ винаги са декларирали, че изповядват европейските ценности, идва ред и да го доказваме понякога и с действие. И в тази връзка, тъй като не всички важни теми за ГЕРБ успях да отбележа, но едното конкретно наше предложение, уважаема госпожо Василева, от направените от нас предложения касае поне три пункта, които изредихте във Вашето изказване за важните теми, а именно миграцията, общата европейска миграционна политика и така нататък. И не виждаме никакъв проблем Резолюцията на Европейския парламент от 11 април 2018 г. относно напредъка за Глобалния пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция относно бежанците да бъде включена в Програмата, а и не само тя, а всички други европейски документи, които сме предложили да бъдат включени в Програмата на Народното събрание, сме имали точно това предвид, предвид, че ГЕРБ винаги декларира, че изповядва европейските ценности, понякога добре би било да го доказва и с действията си. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли други реплики?

аз се радвам наистина, че този дебат се води в Народното събрание. Смятам, че от трибуната на Народното събрание далеч по-често трябва да разговаряме по европейски теми, далеч по-често трябва да обсъждаме посоката на развитие на Европейския съюз, бъдещето на Европейския съюз, включително и в контекст на събитията, които в последните няколко дни вълнуват всички нас – Брекзит, предстоящите европейски избори, много въпроси, които са свързани със сигурността на гражданите, с предизвикателствата. Наистина е хубаво да има такива дебати и аз приветствам възможността те да бъдат предмет и на отделни дискусии, и на изслушвания – и в постоянните комисии, и от трибуната на Народното събрание. събрание. Това, което и аз очертах като приоритети, мисля, че в пълна степен се споделя на национално ниво като основни задачи, които предстоят пред нас Все пак обаче трябва да се придържаме и към процедурата, и към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който изисква от нас стриктно съблюдаване на изискванията на чл. 118 от Правилника. В този смисъл да, съгласна съм, приветствам провеждането на такива разговори, дебати, но що се отнася до конкретното съдържание на Решението, нека да се съобразяваме с изискванията съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз и възможността националните парламенти да се произнесат в рамките на осем седмици, след като бъде представен законодателният акт на органите на Европейския съюз. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Други изказвания? Заповядайте, по начина на водене. Слушам Ви.

за организацията и дейността на Народното събрание, че има и чл. 1 на Конституцията. Точно с това започнахме и ние нашето изказване. Все пак още веднъж искам да го припомня на цялата зала, че чл. 1, ал. 1 от Конституцията на Република България е: „Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.“ Докато друга форма на управление няма, решенията се вземат в Народното събрание и се изпълняват от Министерския съвет. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Карадайъ. Изслушах внимателно предложението, но няма да го припомня нито сега, нито за в бъдеще. Не бих си позволил да се намесвам в изказвания на народни представители, предопределяйки съдържанието на това, което те ще кажат, но благодаря. Има ли други изказвания?

Първо ще гласуваме наименованието на Решението по повод на предложение, което извеждам от изказването на госпожа Василева документът, който ще приемем, да се назовава „Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.“

да се назовава „Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.“

Гласували 106 народни представители: за 105, против 1, въздържали се няма. Предложеното заглавие е прието. Сега гласуваме предложения Проект за решение, с който бяхме запознати в Доклада на водещата комисия. МУСТАФА

препращане? Извинете, нямам формални основания да подложа на гласуване други предложения, доколкото позоваването на документи на Европейската комисия и на Европейския парламент няма как да бъде подложено на гласуване. Гласуваме Проекта за решение. Гласували

Господин Председател, взимам думата по начина на водене, тъй като според нас би трябвало да подложите на гласуване направените предложения и тук, в залата. залата. Не за нещо друго, колеги, но по този начин Вие обезсмисляте смисъла на дебата тук, в Народното събрание. Този дебат за какво го водим тогава в тази зала, когато различните предложения няма да се гласуват? Колеги от ГЕРБ, нарушихте Правилника за организацията и дейността на Народното събрание! От тази гледна точка, господин Председател, Вие също, председателствайки

НОТЕВ: Господин Карадайъ, нямаше как да подложа на гласуване актове на други институции, на които Вие се позовахте. Формално предложение в залата не постъпи, по мое виждане. Извинете, ако съм

ще отговори на един въпрос на народните представители Веселин Марешки и Пламен Христов; - заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Мариана Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Кръстина Таскова; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на пет въпроса от народните представители Димитър Бойчев, Пламен Манушев, Даниела Димитрова, Десислава Атанасова, Борис Кърчев, Мануил Манев и Иван Иван Миховски; - министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Анна Александрова и Мария Илиева; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на три въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Полина Христова и Даниела Димитрова; министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на два въпроса от народните представители Радостин Танев и Кръстина Таскова; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Вълков.

Петя Аврамова на три въпроса от народните представители Калин Василев, Боряна Георгиева и Радослава Чеканска; - министърът на туризма Николина Ангелкова на един въпрос с писмен отговор от народния представител Спас Панчев; министърът на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народните представители Атанас Стоянов и Даниела Димитрова. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - два въпроса от народния представител Веселин Марешки към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Следващо заседание на парламента е утре, 15 март 2019 г., петък, от 9,00 ч. Закривам заседанието.